jutro svima! Dame i gospodo zastupnici, nastavljamo sjednicu sa točkom dnevnog reda - Interpelacija o radu ministra financija, Ivana Šukera, Podnositelji: 24 zastupnika Hrvatskoga sabora Zastupnici Hrvatskog sabora temeljem članka 190. Poslovnika Hrvatskog sabora podnijeli su ovu interpelaciju. Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li se predstavnik predlagatelja očitovati? Zastupnik gospodin Dragutin Lesar. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Meni je doista žao što sam morao primijeniti svoje poslovničko pravo i putem interpelacije pokušati doći do odgovora na zastupničko pitanje koje sam početkom ove godine na “aktualnom prijepodnevu“ postavio ministru financija. S obzirom da nisam dobio odgovor ni na “aktualnom prijepodnevu“, a zatražio sam i pisani odgovor interpelacija mi je po Poslovniku Hrvatskog sabora bila jedina mogućnost da obranim svoje pravo na postavljanje pitanja, ali da se izborim i za pravo dobivanja odgovora na pitanje koje sam postavio. Podsjećam vas da sam na “aktualnom prijepodnevu“ ministru financija postavio pitanje da mi da podatak tko sve od državnih dužnosnika i ostalih službenika u izvršnoj vlasti ima pravo i koristi službene poslovne kartice i koliko je novaca koristeći te kartice utrošeno tokom 2007. godine. Sadržaj pitanja u pisanom obliku 24 sata ranije najavio sam ministru kojem sam pitanje kasnije i postavio. Odgovor na svoje pitanje nisam dobio. Ministar je u pokušaju odgovora na moje pitanje spomenuo samo dvije činjenice, da postoji odluka koja to pitanje regulira još iz 2000. godine i dao je podatak koliko je on osobno potrošio koristeći poslovno-kreditnu karticu. Međutim, ja nisam postavljao pitanje ni o odluci i kad je donijeta, niti koliko je on osobno potrošio koristeći poslovnu kreditnu karticu i doista mi nije bila nikakova namjera da tražim taj podatak samo od njega, samo za njega. Dakle, pitanje nije bilo niti osobne naravi, niti pak u kontekstu moje sumnje u moguće zloupotrebe. ni u pitanju, ni u obrazloženju pitanja nisam insinuirao nikakvo protuzakonito korištenje, niti pak izrazio sumnju da samo ministar financija gospodin Šuker koristi i troši novac iz državnog proračuna putem poslovnih kreditnih kartica. Ministar financija odgovarajući na aktualnom prijepodnevu, ali kasnije i u pisanom obliku nije se pozvao na članak 183. Poslovnika Hrvatskog sabora i nije se proglasio nenadležnim za davanje odgovora na moje zastupničko pitanje, a mogao je. Dakle, ako je doista ministar financija nenadležan za odgovor na moje pitanje, ako doista on tih informacija nema mogao je iskoristiti svoje pravo po članku 183. jednostavno ne odgovoriti i dati mi uputu, odnosno informaciju ili odgovor da podatke koje tražim nisu iz njegove nadležnosti. Međutim, u pisanom odgovoru, a dobio sam čak dva pisana odgovora za kojega smatram da je prvi protiv ili suprotan Poslovniku Hrvatskog sabora i to od 20. ožujka ove godine kada je ministar financija obratio se meni osobno, a ne putem predsjednika Hrvatskog sabora kako to nalaže Poslovnik Sabora i uz taj odgovor mi je dostavio odluku koja regulira između ostalog između ostalog i trošenje sredstava državnog proračuna koristeći poslovne kreditne kartice iz 2000. godine uz napomenu da Vlada tu odluku nije mijenjala. Ne znam da li bi to trebala biti pohvala, samohvala ili neka bitna činjenica u odgovoru na moje pitanje. I treća konstatacija istog odgovora, da Državna revizija prilikom obavljanja svojeg posla nije pronašla nikakve nepravilnosti. To je bilo vidljivo iz izvješća Državne revizije svake godine kada smo o njemu raspravljali. dobio sam i drugi odgovor koji je ovaj puta bio sukladan Poslovniku Hrvatskog sabora kada mi ministar dostavlja odgovor posredstvom predsjednika Hrvatskog sabora koji je samo dan kasnije poslan iz Ministarstva financija u kojem jedino što piše da mi ponovno dostavlja Odluku iz 2000. godine. Dakle, predmet mog pitanja nije bio sadržaj odluke, niti kad je ona donijeta, niti koja Vlada ju je donijela, niti tko je tad bio u Vladi, niti pa sam čak pitao zašto odluka u međuvremenu nije usklađena sa zakonima, a trebala je biti ne samo 2004., 2005., 2006., 2007., nego već i 2001. godine. Dakle, nepunu godinu dana nakon nakon što je donijeta. Dobio sam doduše i dosta odgovora od ministra financija putem medija, pa je tako jedan od odgovora koji sam našao u novinama bilo "Neka Lesar prouči Izvješće o izvršenju proračuna za 2007. godinu pa neka odgovore na svoje pitanje potraži u tom Izvješću.". Izvješće je u međuvremenu došlo. Nismo ga još uvijek raspravili, možda ga i hoćemo. Međutim, pregledavajući taj ogromni materijal ni kod jednog ministarstva državnog resora ja doista nisam pronašao stavku koja bi ukazivala ili prikazivala iznos sredstava utrošenih za te namjene. Možda doista ne znam čitati izvješće, možda doista imam neki drugi materijal ali ja to nisam uspio pronaći. Vlada se očitovala o podnijetoj interpelaciji na vrijeme i u pisanom obliku. I što je Vlada napisala? Vlada konstatira da suprotno od teksta interpelacije smatra kako je ministar financija Ivan Šuker poštujući propisanu proceduru sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora odgovorio na zastupničko pitanje. Ja sam ponovno pregledavao fonogram te sjednice i pozorno iščitavao odgovore koje sam u pisanom obliku dakle čak dva dobio i doista ni u fonogramu ni u pisanim odgovorima odgovora na moje pitanje nema. Ujedno je uz odgovor zastupniku priložena i odluka Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te sredstava za službena putovanja koje je donijela ranija Vlada iz mandata 2000. godine a koju ova Vlada primjenjuje i osam i osam godina je nije mijenjala. Kakva je to vrijednost odgovora u kojem se konstatira da Vlada tu odluku osam godina nije mijenjala. Nadalje, u očitovanju Vlade piše i slijedeće. Za zakonito i pravilno planiranje izvršavanje proračuna pa tako i za način korištenja proračunskih sredstava putem poslovnih kreditnih kartica odgovara svaki čelnik proračunskog korisnika, i to znamo. Ali ja sam doista mislio da u Ministarstvu financija postoje podaci za sve korisnike državnog proračuna, naročito kada se napravi izvješće o izvršenju proračuna i da je te podatke ili taj podatak moguće dobiti na jednom mjestu. Ovim odgovorom ili ovim djelom odgovora Vlada me dakle upućuje da tražene podatke tražim od svakog ministra ponaosob. Ja sam u svom pitanju rekao dužnosnici i službenici u izvršnoj vlasti. Osim ministarstava tu spadaju i tijela agencije, uredi i zavodi koji su pod ingerencijom određenog ministarstva. Dakle, da li bi ja i od njih neposredno trebao tražiti te podatke? Vlada nadalje konstatira opet da revizija koja je obavila pregled nije utvrdila nepravilnosti. Uvid u trošenje sredstava proračunskih korisnika Vlada Republike Hrvatske omogućava zastupnicima Hrvatskoga sabora da dva puta godišnje dostavljanjem izvješća o izvršenju državnog proračuna. Opet me Vlada upućuje da ponovno čitam izvješće o izvršenju proračuna u kojem tih podataka nema. I završni citat iz odgovora Vlade je: "U tijeku je formalno usklađivanje naziva državnih dužnosnika iz Odluke o propisima koji su u međuvremenu doneseni.". Dakle, ovdje ova rečenica Vlada upućuje na činjenicu da odluka doista nije bila usklađivana sa promijenjenim ili novo donesenim zakonima sve od vremena kada je ova Vlada preuzela vlast pa do današnjeg dana. I doista, u toj odluci iz 2000. godine pod državnim dužnosnicima i službenicima a u smislu ove odluke navodi se predsjednik Vlade, potpredsjednik zamjenik predsjednika Vlade, dakle to je bila jedna funkcija, jedna osoba, i potredsjednik Vlade. I oni su svrstani u tzv. prvi rang državnih dužnosnika. U drugi rang su svrstani ministar, zamjenik ministra, župan i gradonačelnik grada Zagreba. Funkcija potpredsjednika i zamjenika Vlade ukinuta je 2003. godine, odmah nakon konstituirajuće sjednice Hrvatskoga sabora te godine. Zar nije trebalo tada uskladiti i ovu odluku. Odnosno, sada postavljam pitanje ako ovdje piše zamjenik ministra a odluka se nije usaglašavala sa zakonom, da li to znači da državni tajnici nisu imali pravo na poslovne kreditne kartice odnosno sva ostala prava koja ova odluka utvrđuje, jer u ovoj odluci nisu navedeni. Ovdje državnih tajnika nema. Župan i gradonačelnik grada Zagreba, zašto su 2000. godine predmet ove odluke bili župani i gradonačelnik grada Zagreba? Zato što su još te 2000. godine župani, podžupani kako ovdje piše u odluci, inače je bio zamjenik župana i gradonačelnik grada Zagreba bili državni službenici, zato što te 2000. godine prema Zakonu o lokalnoj samoupravi županija je bila tijelo regionalne samouprave i državne uprave što je promijenjeno 2001. godine, sredinom 2001. godine i nakon što su župani i gradonačelnik grada Zagreba izbrisani iz kategorije državnih dužnosnika oni su trebali biti izuzeti iz ove odluke, a nisu. Treći rang tajnik Vlade, ravnatelj državne upravne organizacije i glavni državni inspektor, tajnik ministarstva, pomoćnik ministra, podžupan i zamjenik gradonačelnika grada Zagreba. Dakle, i ovaj treći rang je trebalo usuglasiti sa svim zakonima koje smo u međuvremenu donosili. U četvrtom rangu je zamjenik tajnika Vlade, ravnatelj u organu u sastavu ministarstva, zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije, pomoćnik tajnika Vlade, pomoćnik ravnatelja u organu u sustavu ministarstva itd. koji su u međuvremenu svi iz tih kategorija prešli u državne službenike. Sjećate se promjene zakona krajem prošlog mandata, a i u ovom mandatu, ali posebice u prošlom mandatu kada sve ono što je do tada spadalo u državne dužnosnike je preseljeno u državne službenike. Dakle ni tada nitko u Vladi se nije sjetio da ovu odluku usuglasi sa zakonima koje smo u međuvremenu donosili. Ova odluka predviđa pravo na poslovne i kreditne kartice, citiram: «Pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica imaju državni dužnosnici prvog i drugog ranga.» Nadalje, pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica imaju i državni dužnosnici i državni službenici koji za to dobiju posebno pisano odobrenje predsjednika Vlade. Posebno pisano odobrenje predsjednika Vlade. Kojim državnim službenicima su predsjednici vlada od trenutka donošenja ove odluke davali pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica? To iz odluke nitko ne može iščitati ako ne dobije konkretne podatke. A ja vas podsjećam da u svom pitanju te podatke nisam tražio samo za državne dužnosnike nego i službenike koji su predmet ove odluke. Odobrenje iz stavka 2. ove točke treba deponirati u tajništvo Vlade Republike Hrvatske. Dakle dokumentacija postoji. Netko je mogao pregledati deponirane suglasnosti i vidjeti da li je u međuvremenu došlo do okolnosti gdje bi neki državni službenik izgubio ili u međuvremenu dobio to pravo. Koja je namjena poslovnih kreditnih kartica? Citiram odluku: «Poslovne kreditne kartice mogu se koristiti za plaćanje svih troškova ukoliko su ti troškovi obuhvaćeni putnim nalozima za putovanje u zemlji i inozemstvo kao i za plaćanje drugih troškova za koje osobe iz točke 12. stavka 1. i 2. imaju pravo odredbama ove odluke. Dakle za pokriće službenih troškova odnosno troškova službenog putovanja i drugih troškova na koje oni imaju pravo. Ti drugi troškovi su između ostalog i reprezentacija. Tko je kriv što 8 godina odluka koja regulira to područje nije usuglašena sa zakonima? Postoji li netko u Vladi ili da li je netko u svim vladama do sad postojao koji je trebao voditi računa da odluke koje reguliraju beneficije, privilegije ili materijalna prava bude usaglašavan sa zakonima koji se koji se u međuvremenu mijenjaju? Postavljajući pitanje i tražeći te podatke imao sam na umu dvije činjenice. Prvo, da mi saborski zastupnici i hrvatska javnost ima pravo znati, ima pravo uvida u transparentnost korištenja novaca državnog proračuna do posljednje kune. A s obzirom da tih podataka u dokumentima koji dolaze u Sabor nema poslužio sam se poslovničkim pravom i od ministra financija zatražio podatak. Prije nekoliko godina članica Vlade u Švedskoj podnijela je ostavku jer je na poslovnu kreditnu karticu kupila jednu čokoladicu, dječje pelene, paketić dječjih pelena i kutiju cigareta. I nakon dva dana što se vratila sa službenog puta novac koji je utrošila, deponirala odnosno položila na račun proračuna. Međutim morala je podnijeti ostavku jer je Vlada procijenila da je zloupotrijebila položaj koristeći poslovnu kreditnu karticu u privatne svrhe za iznos od 10-tak EUR-a, 20-tak EUR-a. I to je bilo njima normalan način ponašanja člana Vlade kod kojeg je utvrđeno da je netko svoje pravo koristio za privatne potrebe. To je Švedska. Za razliku od toga u Hrvatskoj zastupnik u Hrvatskom saboru nema pravo dobiti podatak o količini utrošenog novca i popisu osoba koja te kartice koristi. Ne otvarajući raspravu da li je bilo zloupotreba. Ne otvarajući raspravu tko i zašto je dobio to pravo. Pa čak u tom trenutku ne otvarajući raspravu o tome da li je itko tko nije naveden u odluci imao pravo koristiti bilo koju beneficiju koja ova odluka utvrđuje. I sama činjenica da sam te podatke zatražio doživljavala se ili kao položaj osobnog napada na ministra kojemu je pitanje postavljeno ili politiziranje. Da je odgovor došao, da su podaci dati vjerojatno bi to trajalo jednu minutu i interes javnosti zadovoljen kao i moj interes u trenutku postavljanja pitanja. I druga činjenica koja mi je bila veoma važna je i program borbe protiv korupcije kojega je Sabor donio 2006. ali i novousvojena strategija suzbijanja korupcije koju je opet donio ovaj isti Hrvatski sabor. I dozvolite da vas podsjetim u toj strategiji kao najnovijem dokumentu Hrvatskog sabora postoji poglavlje: «Pravo na pristup informacijama». Dakle strategija borbe protiv korupcije, pravo na informiranje i pristupu informacija tretira kao jedno od antikorupcijskih mjera koje u državi moraju biti prisutne. Bez obzira da li se radi o građaninu koji traži neku informaciju, novinaru ili saborskom zastupniku. Pa ako je pravo pristupa informacijama jedno od mjera koje smo zapisali kao borbu protiv korupcije da li je onda dozvoljivo ponašanje reći: Ne, mi ti taj podatak nećemo dati. I nitko nije kriv što odluka nije usaglašavana sa zakonom. Jer mi ne moramo poštivati zakone ako tako odlučimo. Ta strategija ima još jedno poglavlje koje se zove: Javne financije. I u ciljevima antikorupcijskih mjera u Javnim financijama piše: «Jačati odgovornost i transparentnost u poslovanju korisnika proračuna na državnoj i lokalnoj razini». Transparentnost. Imali smo ovih dana na raspravi mnogo zakona koje je Vlada obrazlagala ograničavajući do sad neka prava lokalne i regionalne samouprave da želi imati uvid i transparentnost u donošenju proračuna, korištenju, zaduživanja i u svemu ostalog. Da li je podatak u jednoj stavci svakog korisnika državnog proračuna pitanje transparentnosti, odnosno na koji drugi način ako ne kroz zastupničko pitanje saborski zastupnik može doći do podatka koji ga interesira. Ja se mogu obratiti svakom ministru i svakom čelniku državnog tijela u kojem se ovo pravo koristi ili za koje pretpostavljam da se to pravo koristi. Ali ja ne znam da li netko koristi te poslovne kreditne kartice i van, izvan ove odluke. Ali ako ćemo tako, onda postavljam pitanje zašto Ministarstvo financija izvješćuje i podnosi Saboru izvješće o izvršenju državnog proračuna proračuna i kako to da sve ostale pozicije i informacije jesu dostupne samo ne ona koja se odnosi, odnosno ona u čijem bi odgovoru se moglo vidjeti imenom i prezimenom u rangu dužnosnika i službenika koji je neko pravo koristio i koliko je novaca potrošio. Nedavanjem odgovora na to pitanje daje mi za pravo da sumnjam da nešto nije u redu, daje mi za pravo da sumnjam da odluke koriste i oni koji poslovne kreditne kartice koriste i oni koji na to nemaju pravo, a da oni koji i jesu odlukom predviđeni koriste mimo odluke. I tako dugo dok odgovor ne dobijem ja ću u to sumnjati. Jedino odgovorom i točnim podatkom, popisom svih korisnika i iznosom utrošenih sredstava može mi se dokazati da je sve legalno, zakonito i pošteno. I da u Hrvatskoj se nije desilo da je nitko tko tu karticu ima njome kupovao čokolade, dječje pelene i cigarete kao što je to učinila članica švedske Vlade koja je zbog toga morala podnijeti ostavku. Ja želim vjerovati da interes o tim podacima postoji i kod hrvatske javnosti. Ja sam siguran da je podatak dat da ne bi bilo ni kod hrvatske javnosti, ni poreznih obveznika, ni građana zabrinutost zašto se odgovor ne da. Poslovnik predviđa, dakle kada zastupnik nije zadovoljan odgovorom putem interpelacije pokuša doći do odgovora. U tekstu podnijete interpelacije osim konstatiranja stanja predložili smo i tri zaključka koje bi Hrvatski sabor donio. Prvi. Predlažem da Hrvatski sabor konstatira kako je ministar financija gospodin Ivan Šuker neodgovaranjem na pitanje zastupnika prekršio članke 182. i 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Drugo. Zadužuje se ministar financija gospodin Ivan Šuker da u roku od 15 dana dostavi Hrvatskom saboru u pismenom obliku sve podatke tražene u pitanju koje je predmet ove interpelacije. Dakle, ponavljamo zahtjev da konačno te podatke dobijemo. I treće. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od dana donošenja uskladi predmetnu odluku za zakonima. U odgovoru Vlade koje je pisano 21. svibnja piše da je usklađenje odluke u toku. Danas je 11. srpnja. Da li je odluka usklađena sa zakonima. Ja sam jutros provjeravao na web stranicama Vlade. Nisam je uspio pronaći. Dakle, uvjetno tvrdim, možda ja tulav kakav jesam nisam spretan na kompjutoru pa nisam mogao pronaći. Ali ja je nisam našao. Dakle, uvjetno tvrdim da odluka do današnjeg dana nije usklađena za zakonima. I 2000. prilikom donošenja te odluke Vlada je odlučila, a je zakonska mogućnost da je neće objaviti u “Narodnim novinama“. Dakle, Vlada je iskoristila zakonsko pravo i odlučila da ova odluka neće biti objavljena u “Narodnim novinama“. Ja želim vjerovati da će ova Vlada biti hrabrija i svoju novu odluku objaviti u “Narodnim novinama“ čime će je učiniti dostupnom svim zainteresiranima. Ali napominjem, da od pisanja odgovora Vlade je skoro prošlo 2 mjeseca i nove odluke, popravka odluke, izmjene i dopune odluke ja nisam vidio niti znam, a sada izražavam sumnju da je uopće usklađena. Hvala lijepa. (HDZ)** Hvala lijepa. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti? Da. Gospodin ministar, Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Vrlo čudno je da se ministar poziva na odgovornost ako se drži zakona. Ja bih vas podsjetio na odredbe članka 5. Zakona o proračunu koji je donijela koalicijska Vlada. Ova koalicijska Vlada je bez ikakve zle namjere ili bilo čega, nego jednostavno da konstatiramo kad je donesen i ništa drugo. Dakle, u članku 5. se kaže da Vlada, odnosno Poglavarstvo odgovorno je svojim predstavničkim tijelima planiranje i izvršavanje državnog proračuna o čemu izvještava o načinu i propisima zakona. Dakle, u onom obliku u kojem je usvojen državni proračun u ovom Visokom domu u potpuno identičnom obliku sa potpuno identičnim pozicijama se šalje izvješće u Hrvatski sabor. I ako bilo tko smatra da i planiranje državnog proračuna na četvrtoj razini njegovo izvještavanje nije dovoljno dobro da bi se analitički bolje prikazale neke stvari, onda zna kako se to izvršava. Međutim, ono što je i u ovom zakonu i to je bila intencija i namjera sada koalicijske Vlade bar koliko se sjećam kao oporbeni zastupnik povećana odgovornost svih korisnika državnog proračuna. Jer, niti predsjednik Vlade, niti potpredsjednici Vlada, a isto tako ni ministar financija ne može znati o trošenju novca, načinu trošenja novca u pojedinim ministarstvima iz razloga što to službe i pojedini ministri određuju i njihova odgovornost je regulirana člankom 122. U stavku 1. se kaže da čelnik proračunskog korisnika odgovara, odgovoran je za planiranje i izvršenje dijela proračuna. To je jasno zakonom definirano. Druga stvar, materijalna prava kako i nas u politici, a tako i materijalna prava koja imaju i čelnici, zaposlenici trgovačkih društava je regulirana opet zakonima koje je donio ovaj Visoki dom, to je Zakon o porezu na dohodak i porezu na dobit i ta materijalna prava što se tiče i službenih putovanja i svega su praktički identična. Ono što sam ja odgovorio u ovom Visokom domu jer je bilo postavljano pitanje da li postoji odluka i koliko je utrošeno novaca. Ono što sam ja odgovorio ovdje i rekao sam koliko sam i ja kao čelnik Ministarstva financija utrošio novaca na poslovnu karticu, koliko je utrošio državni tajnik jer u to vrijeme su bila samo dva državna dužnosnika u Ministarstvu financija, s time da sam naglasio da troškove moje poslovne kartice su isključivo troškovi smještaja u hotelima. Jer vi kada dođete vani, u bilo koji hotel ne možete dobiti sobu, ne možete se registrirati ako ne date kreditnu karticu. To je dakle, elementarna stvar poslovanja. I možda je nekoga zasmetalo što sam ja u lipu znao koliko sam potrošio novaca na poslovnu karticu, znao sam u lipu, zato što nisam niti lipe potrošio izvan onoga što sam morao. A točno se zna na koja redovna putovanja godišnje ide ministar financija i delegacija ovisno o kojem je trenutku vezana. To su dvije godišnje skupštine u Washingtonu ili jesenska je obično svake druge godine, druge svjetske banke MMF-a, to je godišnja skupština EBRD-a u 2004., 05., 06., su bili još pregovori sa MMF-om i dakle rekao sam da sam kao ministar utrošio 47 tisuća i 295 kune i 93 lipe na svoju poslovnu karticu. Je li to moj grijeh? Odluka, također sam rekao na toj sjednici Hrvatskoga sabora da je odluka odluka koja je naslijeđena od bivše Vlade. Nisam rekao da je objavljena u Narodnim novinama, jer u tom trenutku to nisam znao, jer nisam mogao znati, nisam znao da će biti takvo pitanje kako ga je konceptirao zastupnik Lesar. Zašto ta odluka nije tada objavljena u Narodnim novinama niti mogu, niti želim, niti bi bilo korektno od mene to komentirati. Ali ta odluka je donesena kao službeni dokument na koalicijskoj Vladi 2000. godine. Točno se znalo u trenutku kada su se promijenili nazivi pojedinih državnih čelnika da je zamjenik ministra u principu postao državni tajnik. No, isto tako gospodine Lesar, ja vam mogu pokazati u svom ministarstvu kada sam postao ministar da sam donio pravilnik o korištenju upravo ovoga o čemu ste vi govorili i poslovnih kartica i mobitela i svih ostalih troškova tko ima pravo na to. I da ste to tražili ja bih vam to kao ministar financija dao. Međutim, i kada je bila sada neki dan rasprava o Izmjenama zakona o proračunu, nažalost, mnoge dobre stvari se nisu u tom proračunu primijetili jer smo raspravljali o jedno benignoj stvari koju ćete vidjeti, sada kada se bude glasalo o proračunu, uopće nije trebalo jer tamo se u principu mijenjala samo jedna odredba oko zaduživanja jedinica lokalne samouprave. Međutim, ono sve drugo što je dobro u Izmjenama toga Zakona o proračunu i oko trogodišnjeg planiranja i oko daleko odgovornijeg odnosa prema sredstvima poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj nije napisana. Što se tiče medija, moj jedini odgovor vama gospodine Lesar je bio u trenutku, jer vi ste najprije tvrdili da ne postoji odluka, to ste rekli ovdje u Saborskoj govornici. Kada vam je jasno rečeno da odluka postoji onda ste rekli da poslije toga da niste dobili odgovor na vrijeme. I tada je isto također vam rečeno da je odluka dostavljena na vrijeme sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora. No, ono što bih također želio reći, govorili ste o korupciji, govorili ste o transparentnosti, ovo Ministarstvo financija je Vlada prva koja je napravila jednu brošuru koja je dostupna svim hrvatskim građanima, koji mogu vidjeti, pisana je na jednom vrlo jednostavnom jeziku, gdje svih hrvatski građani u principu mogu vidjeti na što se troše njihovi novci. I ova brošura nije bila namjera njenog izdavanja nikakvo šminkanje nas iz Ministarstva financija, nego evo, tu ima i čelnika jedinica lokalne samouprave kako iz vladajuće, tako iz oporbenih stranaka, pa će moći vidjeti da svi njihovi čelnici, dakle, gradonačelnici, dogradonačelnici su dobili ovakve …./Govornik se ne razumije./… . I to je isto nešto što govori o otvorenosti državnoga proračuna. Rekli ste da podatak o tome koliko je utrošeno na karticama niste vidjeli. Pa, niste ga niti mogli vidjeti jer taj trošak se niti ne planira kao takav zaseban, nego se planiraju materijalni troškovi, troškovi službenih putovanja, kako je to već definirano o trošenju Kada govorimo o korupciji, ova Vlada je imala političku snagu ne bih želio opet da se netko povrijedi, ne bih želio reći da kolege prije mene nisu imale želju donijeti nešto slično, osobni identifikacijskom broju, bez obzira kako ga mi kolokvijalno zvali, u konačnici je ispalo tako, međutim, ova Vlada je imala političku snagu da donese tako nešto. Kažem, uopće ne želim kritizirati prethodne Vlade, jer bio je jedan zakon koji nažalost 2003. nije prošao u ovom Visokom domu. I to je nešto što nije bilo sporno i što nikada ja nisam sporio. Vidite gospodine Lesar ja dolaskom u Ministarstvo financija se uopće nisam bavio s time što su moji prethodnici i kako su trošili novce niti ćete to ikada čuti od mene. Iz jednostavnog razloga što ako smo donijeli Zakon o državnoj reviziji i ako smo rekli da je državna revizija ta državna institucija, neovisna, koja kontrolira potrošak sredstava državnog proračuna. I ako vi u nalazu državne revizije ne nađete niti jednu primjedbu za ovo što ste vi govorili, onda ja ne znam koje institucije više u ovoj državi bi trebale nešto kontrolirati. A vama za informaciju Ministarstvo financija je dobilo bezuvjetno mišljenje za trošenje proračunskih sredstava koje su direktno u nadležnosti mene kao ministra financija. ovo su pokušaji bez namjere bilo kakvog polemiziranja, nego jednostavno obrana struke i obrana pozicije ministra financija a isto tako odgovornost svakog onoga kome je ovaj Visoki dom dao novce poreznih obveznika na upravljanje. Ništa drugo. Jer svi oni koji su bili u izvršnoj vlasti dobro znaju kako se provode javna nadmetanja, kako se troše novci kod njih. I kada bi malo bolje pogledati te zakonske odredbe onda bi shvatili zašto je moj odgovor bio onakav kakav je. Ja ću i ovdje reći, Ministarstvo financija nije računovodstvo. Kad pogledate ustroj državne uprave onda ćete vidjeti da svako tijelo, počevši od ministarstva preko agencije, državnih ureda ima zasebnu službu za vođenje financijskih poslova. Ali mi jesmo napravili jedan veliki iskorak, a i za to je trebala biti jedna velika politička snaga, a to je ustroj državne riznice. Dakle, Ministarstvo financija ne može platiti niti jedan rashod proračunskog korisnika dok ga proračunski korisnik ne unese u sustav. Ali isto tako danas svi proračunski korisnici praktički u sat znaju kada će im biti plaćene njihove obaveze. Ne samo datum i dan, nego u sat i to je rezultat državne riznice. Također gospodine Lesar trebali bi znati prilikom planiranja proračuna svaki proračunski korisnik unosi svoje pozicije u riznicu i neki i prekorače ono na što imaju pravo, međutim ja kao ministar financija ili moji ljudi u planiranju i pripremi proračuna i državna riznica ne možemo promijeniti niti jednu tu stavku, mora ju promijeniti, dakle proračunski korisnik koji ju je unio. I ako ste vidjeli u novom Zakonu o proračunu, što želimo postići? Želimo postići veću fleksibilnost u mogućnosti trošenja sredstava, proračunskih sredstava kod proračunskih korisnika, želimo njihovu veću odgovornost, ali isto tako, bez obzira što je predloženo da ovaj Sabor usvaja proračun na trećoj razini, rekli smo da sva izvješća koja će ići prema ovom visokom domu, a i tako isto prema hrvatskoj javnosti, moraju biti na četvrtoj razini. Treća je razina zbog veće fleksibilnosti da konačno svi skupa pobjegnemo od onoga što nitko ne voli. Evo, ima tu kolega koji su bili u prošloj Vladi i priznati će, isto kao što ću ja reći nitko od nas nije sretan kad na kraju godine mora preraspodjeljivati sa pozicije na poziciju. A iz nalaza od Državne revizije vidjeti ćete da je to radila i prošla koalicijska i vlade prije toga i ove Vlade. Dakle, to su neki razlozi koji su nas ponukali da idemo u takvu izmjenu državnog proračuna. Također nešto još. Ako pogledate izvješće iz Bruxellesa, ako pogledate izvješća iz Washingtona, onda ćete vidjeti da je Hrvatska dobila priznanje za urednost svojih javnih financija. To je priznanje koje gospodo draga možete osporavati koliko god hoćete, ali ne možete ga izbrisati jer to su službeni dokumenti koji su došli i predsjedniku Vlade i meni kao ministru financija. I ono za što se zalažem, za što sam se zalagao kao oporbeni zastupnik i za što se zalažem u sve ove protekle 4,5 godine koliko sam ministar financija i zalagati ću se i ubuduće, a isto takva je bila moja pozicija dok sam bio gradonačelnik jednog grada, hrvatski građani imaju pravo znati na što se troše njihovi novci i ustrojstvo i državnih i financija lokalne samouprave upravo moraju biti takovi. I ne bih želio sad spominjati neke stvari, ali kad bi se bar malo bolje pogledalo u jedno ministarstvo na čelu kojega je bio predstavnik vaše bivše stranke, mislim da onda ne bi imali niti jednog argumenta za ovo sve skupa što ste rekli. Dame i gospodo zastupnici, hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala. Prva ispravka, prvo ispravljam navod ministra da sam ustvrdio da odluka ne postoji. Citiram fonogram od tog dana, "slična odluka postoji i u Vladi, ali ju ja nisam uspio pronaći." Drugo, da li sam postavio pitanje da li odluka postoji? Citiram ministre, "ja postavljam pitanje, gospodine ministre, tko od dužnosnika i ostalih službenika u izvršnoj vlasti ima pravo i koristi službene poslovne kartice i koliko su novaca 2007. utrošili koristeći" i to sam jedino pitao. Luka (HDZ)** Hvala. Ne trebamo se dovikivati uopće. Imamo svi. Otvaram raspravu. I prva je gospođa Brankica Crljenko, u ime kluba SDP-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Postoji više razloga zašto je klub SDP-a podržao ovu interpelaciju. Smatramo da je ministar Šuker ignorirajući pitanje zastupnika u Hrvatskom saboru pokazao svoje omalovažavanje prema instituciji parlamenta. Time je ujedno pokazao koliko je ovoj Vladi stalo do transparentnosti i dostupnosti podataka o kojima javnost ima pravo znati. S obzirom na bahatost ove Vlade prilikom trošenja novca poreznih obveznika, nije niti čudo da se takvi podaci skrivaju od javnosti. Sjetite se samo Verone. Imamo račune, nemamo račune, zagubili smo račune, pokazali smo račune, a nitko od nas račune nije vidio. Građani plaćaju visoke cijene energenata, hrane, iz dana u dan sve lošije žive. Kupovna moć hrvatskog radnika, a o umirovljenicima da niti ne govorimo svakim je danom sve manja. Inflacija raste, a socijalno neosjetljiva Vlada predvođena HDZ-om smatra nebitnim i nepotrebnim odgovoriti na jednostavno pitanje. Tko od dužnosnika i službenika u izvršnoj vlasti ima pravo koristiti službene poslovne kreditne kartice i koliko su novca 2007. utrošili koristeći ih? Pitanje je jednostavno. Ne spada u domenu nacionalne sigurnosti, nije i ne smije biti službena ili državna tajna, a svakako ni vojna. Čemu onda bahatost? Je li to transparentnost u trošenju proračuna u koju se kunete pred europskim dužnosnicima? Transparentnost i otvorenost prema građanima koji vas plaćaju. Svojedobno ste pred predsjedničke izbore 2005. godine na sva zvona u skupoj kampanji na velikim plakatima promovirali web stranicu koja i dan danas postoji i zove se www.otvorenavrata.hr. Kome su otvorena? Ministrima za trošenje novca bez polaganja računa? No, naravno za vas je propagan Jedno mislite, drugo govorite, treće radite. I na ovom jednostavnom pitanju pokazujete svu bahatost prema vlastitim građanima, prema Parlamentu kojem ste dužni polagati račune. Usporedbe radi ponoviti ću ono što je gospodin Lesar već rekao, a smatram važnim. Podsjećam vas na svima dobro poznatu priču kako je švedska ministrica svojedobno dala ostavku na svoju dužnost, jer je službenom karticom platila čokoladu iako je taj novac uredno vratila. U Hrvatskoj se građanima uskraćuju podaci o korištenju kreditnih kartica državnih dužnosnika, a ostavke nikome ne padaju ni na kraj pameti. Ne padaju im doduše na pamet niti zbog mnogo viših iznosa sumnjivo potrošenog novca poreznih obveznika ni kada nakon četiri godine moraju na obavijesni razgovor u USKOK, ali to je druga tema o kojoj konačno brinu tijela kaznenog progona. Svaki put kada ova Vlada nema odgovora ili kada su članovi Vlade svjesni da griješe, redovito se pozivaju na koalicijsku Vladu i odluke donesene za vrijeme mandata te Vlade. Ni ovaj puta nije ništa drugačije. Pozivate se na odluku Vlade RH o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te sredstava za službena putovanja doneseno 9. ožujka 2000. Drago nam je da se ova Vlada poziva i da postupa prema odluci koju je donijela koalicijska Vlada, ali u toj odluci gospodo ne piše primjerice da se premijer može voziti u službenom avionu kada nakon stranačkog Sabora odlazi u Vukovar na privatnu rođendansku proslavu jednog svog ministra. S druge strane gospodo draga, u odnosu na Račanovu Vladu, u vašoj danas sjedi 50-tak državnih tajnika koji tada nisu niti postojali, dakle najmanje je 50-tak novih dužnosnika koji se primjerice imaju pravo voziti u službenim automobilima i to je nešto što javnost ima pravo znati. Ali čak i to, vi od javnosti prikrivate. Svojedobno su novinari tražili službeni odgovor koliko je novih dužnosnika u ovoj Vladi u odnosu na prvu Sanaderovu Vladu, pa ni taj odgovor niste dali. Uostalom, da je postojala politička volja tu ste odluku prethodne Vlade mogli promijeniti, korigirati, prilagoditi novim okolnostima u roku od 24 sata. Iako ste pet godina na vlasti i danas tražite opravdanje za svoju nesposobnost u koalicijskoj Vladi. Znači li to da pravog odgovora nema i da priznajete vlastite neuspjehe? Klub zastupnika SDP-a očekuje od ove interpelacije da se ministri konačno počnu drugačije ponašati prema trošenju novca poreznih obveznika. Da se odluke Vlade i tijela izvršne vlasti donose i provode transparentno. Da podaci budu dostupni hrvatskoj javnosti i saborskim zastupnicima. Da se konačno prihvati činjenica da je gospodarska situacija u zemlji teška, da građani žive sve teže, da su sve siromašniji te da je potrebno donijeti program štednje u raspolaganju novcem poreznih obveznika. Inzistiranje na ovim principima nije politikantstvo kako je to ocijenio ministar Šuker već odraz potrebe jačanja povjerenja građana u rad izabranih dužnosnika i u krajnjoj konzekvenci povjerenja u politički sustav, u institucije sustava. Nije tajna kako je povjerenje hrvatskih građana u institucije države na poprilično niskoj razini. Na to je klub SDP-a upozoravao i na to očito treba upozoravati i dalje. To također treba mijenjati i to je zadaća kako nas ovdje u Hrvatskom saboru, tako i svih aktera na političkoj i javnoj sceni. Pretpostavka razvoja, pretpostavka bilo kakve promjene u ovoj zemlji je postojanje političke volje. Prethodna Sanaderova Vlada nije imala političke volje, ni znanja, a niti hrabrosti napraviti iskorak ni na polju reforme pravosuđa, ni u javnoj upravi, a osobito ne u borbi protiv korupcije. Budući da i u ovoj Sanaderovoj Vladi što bi se reklo iz drugog pokušaja uglavnom sjede isti ljudi koji su sjedili i u prošloj uz spremnost jasno je da ni u ovom mandatu osim pustih priča neće biti nikakvih stvarnih pomaka na tim poljima. Kada i ako sve informacije o dužnosnicima budu dostupne javnosti, kada njihovo ponašanje bude u pravom smislu te riječi podvrgnuto sudu javnosti, može se očekivati odgovorno ili barem odgovornije ponašanje obnašatelja javnih funkcija. Ako se ministar financija odnosi ovako neodgovorno i bahato spram Hrvatskog sabora, čemu se onda mogu nadati hrvatski građani? Nije čudno da povjerenje građana u institucije vlasti sve više slabi, a jača vlast autoritarnih pojedinaca. Vlast se mora temeljiti na povjerenju, a ne na ucjenama, trgovini, na zatvorenim a ne otvorenim vratima. Tako ne funkcioniraju moderne demokracije. One počivaju na pravo javnosti da zna. Kod nas su ta prava kao i mnogi zakoni koji ih reguliraju, među njima i onaj o pravu na pristup informacijama, mrtvo slovo na papiru. Uređenim sustavima, pretakanje novca iz državnog u privatne džepove ne može proći nekažnjeno. Uređenim sustavima moralna i politička odgovornost imaju svoje značenje i težinu. Dužnosnik koji pomiješa osobne i javne interese ili osobne pretpostavi javnima može računati samo na ozbiljne probleme s vlastitom političkom vjerodostojnošću. Mi o tome moramo još mnogo toga naučiti. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo kolegica je nekoliko netočnih navoda, ja ću samo tri. Prvo rekla je ministar Šuker omalovažava Sabor. Mislim da to nije točno i uvjeren sam da to nije točno. Ministar Šuker priznaje ovaj Sabor, štuje ga, sjedi ovdje satima na svim temama koje se tiču njegovog ministarstva do kasno u noć, često puta, a mogao bi poslati svog državnog tajnika. Dakle poštuje ovaj Sabor to dokazuje svojom nazočnošću i svojom aktivnošću u raspravama. što je netočno rekla kolegica, da ministar nije odgovorio tko ima pravo na karticu. Ministar je odgovorio, jer onaj tko ima pravo na karticu je definiran u odluci iz 2000. godine, to su službenici prvoga i drugoga ranga. I treće što je netočno, Sanaderova Vlada citiram, nije napravila iskorak u borbi protiv korupcije. To je netočno, jer smo u vrijeme mandata Sanaderove Vlade postigli najbolju ocjenu u povijesti od kada se Hrvatska vodi na rang listi Transparency Internationala, a to je upravo prošla godina. Najbolja ocjena ne može doći sama po sebi nego samo ako Vlada radi protiv korupcije. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Gospodine predsjedniče, članak 211. stavak 2., javio sam se za riječ i tražio riječ u ime predlagatelja. Poslovnik u članku 211. stavku 2 daje mi pravo da u toku rasprave dajem tumačenja. Molim vas, tražim riječ u ime predlagatelja. Predlagatelj je 24 zastupnika, a članak članak o interpelaciji kaže: "Predstavnik zastupnika koji su pokrenuli interpelaciju ima pravo na sjednici obrazložiti interpelaciju." I vi ste obrazložili interpelaciju, a isto tako ima pravo predstavnik Vlade se osvrnuti na interpelaciju. I to je obavljeno. Sada postoji, ovo je u pogledu interpelacije, ovo na koji ste se vi pozvali odnosi se na druge institute, ali ako primjenimo taj institut svugdje i u svakoj točki dnevnog reda na isti način kao što se vi imate pravo eventualno obratiti više puta, tako isto ima i Vlada. Mi smo u pripremi ovih točaka dnevnog reda se dogovorili da maksimalno skratimo raspravu i da je svedemo na predstavnike klubova, s time da vi kao zastupnik nezavisni ćete dobiti riječ kad u svakoj točki dnevnog reda koju se ili bilo koji drugi nezavisni zastupnik će dobiti riječ o svakoj točki dnevnog reda. Ako primjenimo tako nešto, onda mislim da je korektno da se predstavnik predlagatelja na kraju rasprave osvrne na na raspravu, kao što će se osvrnuti predstavnik Vlade. I onda bi bilo u okviru onoga što smo se dogovorili. Međutim, ako mi želimo ove rasprave u nedogled, a pokušali smo se dogovoriti da to bude u okviru klubova, onda je to druga jedna situacija. Zato vas molim da odustanete. Ja ću vam dati riječ kad god vi se dignete, ali da odustanete od toga, da se klubovi izredaju, da se osvrnete eventualno i na predstavnike klubova i na predstavnike Vlade i isto tako ako želi i predstavnik Vlade. Na taj način ćemo ići jednim normalnim redovitim putem u ovu raspravu. Izvolite gospodine Lesar, možemo tako do ujutro. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Gospodine predsjedniče dogovor kojega ste upravo spomenuli i citirali možda jest bio napravljen prvo bez mene i drugo, ako je napravljen suprotno članku 211. Poslovnika to sam sada rekao zbog ubuduće kada netko s nekim nešto dogovara, klubovi ne mogu dogovoriti u ime nezavisnih zastupnika i uzimati im poslovnička prava. od ovih deset minuta koje sam sad tražio i u završnoj riječi ću reći sve. I pokazujem kooperativnost koje nije bilo kad ste radili dogovore o današnjoj raspravi. Hvala lijepa. Pokazujemo i mi kooperativnost jer sam upravo rekao da se o svakoj točki dnevnog reda ako želite možete dobiti kao nezavisni zastupnik riječ, kao što mogu dobiti i nezavisni drugi zastupnici riječ, ali su se klubovi dogovorili. Prema tome, naravno da sam poštovao taj taj dogovor, ali isto tako vaše pravo da kao nezavisni zastupnik niste uskladili svoj stav sa klubovima, niste predstavnik nijednog kluba pa prema tome korektno je i ovo što sam ja rekao. Ja mislim. Hvala lijepo. Idemo dalje. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

gospodin Lesar propituje ili bilo tko drugi ministra koliko troši taj državni aparat i na reprezentaciju i na kartice i na službene aute i na hotele i dnevnice itd. To je apsolutno legitimno, međutim daj Bože da je sve u tome. Mene paralelno zanima i koliko se na te sadržaje troši recimo u javnim poduzećima od Hrvatske radiotelevizije do Croatia osiguranja, od jedne INA-e do Hrvatske elektroprivrede, od Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, u upravama bolnica, škola, da ne nabrajam dalje. Međutim za ta pitanja, pogotovo kad je riječ o medijima u ovoj zemlji, u ovoj sabornici nažalost nitko nema hrabrosti. Gospodinu Lesaru bih isto tako bio zahvalan da je postavio interpelaciju u pravcu recimo zašto zašto npr. saborski zastupnici nemaju karticu, mobitel, zašto imamo 0 kuna reprezentacije, o autima da ne govorimo itd. Svi misle da mi imamo na to pravo, a od toga nemamo niti a. Maloprije sam od gospodina Hebranga čuo da imamo dužnosnike 1. i 2. reda. I sad bih ja gospodina Hebranga upitao ili ministra financija Ranga, dobro. Kojeg smo mi ranga zastupnici? Izgleda žnj. Evo jučer sam … … /Upadica se ne čuje./ … Žnj, žnj reda su zastupnici. Jučer sam rekao da su jedini pravi zastupnici manjinci i odmah su me napali. Rekoh kada medij ide u neko selo, čovjek odnese djeci 20, 30 čokoladica, ženama 20, 30 bombonijera, sa muževima izvadi iz bunkera, ispeče janje, a mi jednostavno ostali ne možemo u tom pogledu apsolutno ništa. I sad, apsolutno, ovo pitanje gospodina Lesara je legitimno. Neću reći da se najlakše na taj način podilazi nekome, ali na neki način se time i dezavuira vjerodostojnost ovoga Parlamenta. Ako želi Sabor biti pravi Parlament i zastupnici bi trebali imati status barem državnih tajnika ili novinara urednika na Hrvatskoj radioteleviziji. I ne zaboravite da danas na televiziji negdje oko 300-tinjak ljudi prima daleko veće plaće od naših ministara. I to je istina. I znači nemojmo previše tu demagogiju jednostavno njome se rasipati. Uzdignimo taj Parlament na razinu barem onoga u jednoj Slovačkoj. Nemojmo da Parlament bude posljednja rupa na svirali. Moj brat radi u Istarskom vodovodu i firma mu plaća 100, 200, 300 kuna za telefon. I svima je to normalno i nitko od toga ne predstavlja nikakav problem. Zastupnici recimo to pravo nemaju. Svaki novinar to pravo ima u svojoj redakciji. Dobro netko će reći privatnik, neka radi što god hoće. Nemam ja ništa protiv toga, ali nas se često proziva za nešto što u čemu naprosto ne sudjelujemo. Proziva nas se za cijenu hrane u restoranu, a ja tvrdim da je naš restoran zastupnički, bezobrazno skup, a da je hrana isto tako mizerna. Ispod 250 kuna nas četvero ne može ništa pojesti, popiti a da ne govorimo o toj kvaliteti hrane. To je isto istina, da li će o tome netko govoriti ili ne, o tome drugom prilikom. Pogledajmo sada ovu odluku Vlade o korištenju službenih automobila. Ovdje se kaže, znači prvi rang, predsjednik Vlade, potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade, i potpredsjednika, potpredsjednik Vlade. Drugi rang, ministri zamjenik ministra, župan, gradonačelnik Grada Zagreba. Zašto su sada župani iznad zastupnika? Ne znam. Treći rang, tajnik Vlade, ravnatelj državne upravne organizacije, glavni državni inspektor, tajnik ministarstva, pomoćnik ministra, podžupan, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba. Pa imamo neki četvrti rang, zamjenik tajnika vlade, ravnatelj u organu sustava, ministarstva. Nigdje ovdje nisam pročitao recimo zastupnika. Zastupnika nema nigdje. Dajte da isto o tome progovorimo, pa da nas se jednostavno prestane omalovažavati. Još jedanput ću reći, ova interpelacija je legitimna. Ja nemam ništa protiv nje, iako smatram da bi gospodinu Šukeru trebalo češće postavljati daleko izravnija i daleko možda bitnija pitanja, na primjer o stanju brodogradnje, o vanjskom dugu koji je prošli mjesec dosegao 35,9 milijardi eura, početkom ovog mjeseca premašio je vanjski dug 36 milijardi eura. Trebalo bi postavljati pitanje o inflaciji, cijeni benzina, o PDV-u na hranu, o nelikvidnosti premašila je sigurno 14, 15 milijardi kuna, 23, 24 tisuće poduzeća su naprosto nelikvidna u Republici Hrvatskoj, nekih dvadesetak tisuća preko godinu dana, zašto dolazi do izostanka stranih investicija, o trošarinama itd., a ne koliko recimo ministar potroši na službenu karticu. Negdje sam čuo, mislim od samoga ministra ovdje kada je odgovarao gospodinu Lesaru na njegovo zastupničko pitanje, da je riječ o nekih četrdesetak tisuća kuna. I ja ću doista reći, da je to ništa. Koji to ministar na karticu ne može potrošiti više od 40 tisuća kuna? Stvari ponekad možda treba dovesti do apsurda. Jasno da ne može potrošiti više, jer mu sve drugi plaćaju, ali trošak ministra financija na karticu za noćenja, za reprezentaciju, putovanje itd. od 40 tisuća kuna je doista ništa. To nije ni 450 eura mjesečno. Ja znam da će netko reći ili moja mati koja me gleda pa to je daleko više nego što je moja penzija na mjesec, ali sam isto tako siguran da su svi europski ministri financija na mjesec za ta putovanja, boravke negdje itd. potrošili više od 450 eura na karticu, na ne znam, na reprezentaciju i tome slično. I umjesto da ministra prozivamo zašto ne troši više, jer ne trošenje kod ministra može biti korupcija, mi mu spočitavamo trošak od 450 eura. A ja tvrdim da ne plaćanje ponekad može isto tako biti korupcija. Kao što isto znamo da se u pravilu ne troši na te službene državne kartice, nego se troši zaobilazno preko onih kartica, onih poduzeća u čijem su ministri, državni tajnici itd. nadzornih, znači znači u onih nadzornim odborima tih poduzeća koji im izdaju određene kartice. Mislim ovo se može shvatiti kako tko hoće, ali ja mislim da isto tako govorim istinu. Ova interpelacija, ja ću reći je legitimna, apsolutno to ne može nitko osporiti, ali mislim da time nećemo puno ili nećemo išta razriješiti. Osim što ćemo dezavuirati institucije države, prije svega ovoga Parlamenta i na taj način, na neki način dezavuiramo i vlastitu poziciju. Gdje je problem u ovoj državi, daleko veći od toga da li ministar na službenu karticu na mjesec za putovanja i sve ostalo potroši 450 eura, pa problem je ako u jednom potez, kao što će se to dogoditi vjerojatno u ovom mjesecu "Liburniju" prenesemo u ruke jednog pojedinca i na taj način mimo suda namirimo recimo gospodina Ostoju, to je problem. A ne ministrova ta reprezentacija ili ta kartica od 450 eura mjesečno. Problem je ako utopimo u MOL i time prenesemo na MOL budzašto sva ova naša naftna bogatstva, a ne kada neki dužnosnik potroši 200 ili 300 eura na reprezentaciju. Jeste problem je ako to nije transparentno, problem je ako poklonimo brodogradilište, a ne 200 ili 300 eura na kartici nekog našeg ministra. Znači, budimo ozbiljni, nemojmo biti puni sebe, jer od toga ponekad nema velike koristi. Ja tvrdim, korupcija nije u karticama. Tu se gospodo sve vidi. Državna revizija točno može na temelju toga vrlo jednostavno utvrditi tko je za što i na što potrošio neku kunu ili euro. Korupcija je ne znam tamo u kilometrima asfalta, da li je taj asfalt debljine 20 ili 18 centimetrima. U velikim nabavama u ne znam u tim vanjskim programima pojedinih medija, ne znam u privatizaciji npr., te "Liburnije" koja će biti ova privatizirana kao što rekoh, najvjerojatnije u ovom mjesecu, kada smo svi na godišnjem odmoru i tome slično. Još jedanput za kraj, znači slažem se da sve ovo o čemu govori gospodin Lesar treba objaviti, slažem se da se tim poslovima, kao što kaže gospodin Šuker treba baviti i državna revizija, jasno je i to da svaki zastupnik može postavljati pitanje, to je legitimno legitimno je da apsolutno da svaki građanin ima prava i uvida u svaku lupu koju troši državni dužnosnik, to ne smije biti sporno, kao što isto tako svaki građanin mora mu se omogućiti, ako želi jasno da ima uvid u svaki kvadratni metar nekog dužnosnika, kako je on taj kvadratni metar stekao, u svaki potez ne znam, njegove žene ili muža svejedno, u svaku jahtu koju neki dužnosnik koristi i koliko ne znam benzina za jedno krstarenje potroši, što mu prijatelj posjeduje itd. da ponekad ovakvim pitanjima naprosto skrećemo pozornost sa životnih pitanja i mislim da u konačnici ova interpelacija najviše možda odgovara samome gospodinu Ivanu Šukeru. Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Deneš Šoja. Izvolite. **Šoja, Deneš (Nezavisni)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Moram dati jedan mali samo ispravak s obzirom da je ovdje spomenut kolega Memedi u tom kontekstu čokolade itd. s obzirom da smo mi nešto u sličnoj poziciji i ja mogu reći da ja bi eventualno s obzirom da sam ih vinogradarskog kraja mogao imati koji karton vina a ne čokoladu. Međutim, koliko ja znam tu odluku, po toj odluci svaki zastupnik nosi svojoj stranci ako je stranački određeni iznos. Prema tome, treba onda vidjeti kako te političke stranke troše taj novac, možda i oni kupuju čokoladu. E sad, ipak još jednu samo napomenu u dobroj namjeri i u šali da kažem kolegi Kajinu da smo mi ipak često puta izloženi slušati njegove diskusije čas šumom čas drumom i onda se dešava kad uđe u šumu da od lijepih stabala ne vidi tu lijepu šumu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici. Zastupnici koji su podnijeli interpelaciju o radu ministra financija gospodina Ivana Šukera smatraju da je potrebno otvoriti raspravu o radu ministra financija gospodina Ivana Šukera s obzirom na nezadovoljstvo zastupnika Dragutina Lesara naknadnim pisanim odgovorom ministra na postavljeno zastupničko pitanje omalovažavajući odnos ministra Šukera prema Hrvatskom saboru te grubo kršenje Poslovnika Hrvatskoga sabora. Naime, na zastupničko pitanje koje mu je postavio zastupnik Dragutin Lesar koje je glasilo: "Tko od dužnosnika i ostalih službenika u izvršnoj vlasti ima pravo koristiti službene i poslovne kreditne kartice i koliko su novca u 2007. utrošili koristeći ih?". Ministar financija gospodin Šuker je u skladu sa zahtjevom zastupnika dostavio pisani odgovor. U pisanom odgovoru se navodi da Vlada Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovala i Hrvatska narodna stranka 9. ožujka 2000. donijela Odluku o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te sredstava za službena putovanja. Nisu poznati razlozi zbog kojih tadašnja Vlada nije objavila odluku u "Narodnim novinama". Uistinu nije jasno zbog čega uvaženi zastupnik nije zadovoljan danim odgovorom budući da je Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije te sredstava za službena putovanja postoji već od 2000. godine pa je valjda do danas upoznat s njezinim sadržajem, tim više što je navedenu odluku donijela Vlada Republike Hrvatske u kojoj je tada sudjelovala i Hrvatska narodna stranka. Čak i ako nije upoznat sa sadržajem navedene odluke ista odluke ista mu je dostavljena u pisanom odgovoru ministra financija gospodina Šukera. Nejasna je namjera zastupnika budući da je najprije tvrdio kako takva odluka ne postoji. Zatim je tvrdio kako takva odluka treba biti objavljena u "Narodnim novinama", da bi konačno utvrdio da se u odluci koja uređuje uvjete korištenja kreditnih kartica ne nalazi odgovor na njegovo pitanje tko od dužnosnika i ostalih službenika u izvršnoj vlasti ima pravo koristiti službene poslovne kartice. Nadalje, omalovažavajući odnos ministra financija gospodina Šukera prema Hrvatskom saboru kako navodi zastupnik je uistinu njegov subjektivni dojam a ne objektivna činjenica na kojoj bi se temeljila ova interpelacija. Važno je napomenuti da je Državna revizija koja se obavlja na temelju Zakona o Državnoj reviziji obavila reviziju poslovanja ministarstva te da nije imala nikakove primjedbe na njihove troškove niti je utvrdila nepravilnosti vezane uz korištenje službenih poslovnih kreditnih kartica. Također, svako je pojedino ministarstvo odgovorno za svoje trošenje proračunskih sredstava po Zakonu o proračunu kao i proračunski korisnik a ne Ministarstvo financija. Što se tiče kršenja članka 188. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji glasi: Vlada odnosno ministar dostavlja pismeni odgovor zastupniku na zastupničko pitanje posredovanjem predsjednika Sabora. Predsjednik Sabora upućuje pisani odgovor svim zastupnicima kojeg navodi zastupnik isti pobija navođenjem u obrazloženju interpelacije kako je 26. ožujka 2008. godine u Hrvatskom saboru zaprimljen odgovor ministra Šukera datiran od 21. ožujka 2008. godine. Navedeni odgovor upućen je predsjedniku Sabora kao što poslovnik odnosno članak 188. Poslovnika Hrvatskoga sabora i nalaže. Odlukom o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te sredstava za službena putovanja koju je donijela Vlada u 2000. godini jasno se uređuju pitanja korištenja službenih poslovnih kreditnih kartica odnosno tko i na koji način može koristiti službene poslovne kartice. Nadalje, državna revizija koja se obavlja na temelju Zakona o državnoj reviziji utvrđuje korištenje proračunskih sredstava, utvrđuje postoje li nepravilnosti korištenja proračunskih sredstava pa sukladno tome i korištenje i nepravilnosti korištenja službenih poslovnih kreditnih kartica a svako pojedino ministarstvo budući da je proračunski korisnik po Zakonu o proračunu odgovorno je za navedeno korištenje proračunskih sredstava unutar tog svog ministarstva. Stoga, Ministarstvo financija se ne treba baviti ostalim ministarstvima u tom smislu tim više jer Državna revizija nije utvrdila nikakove nepravilnosti kad je u pitanju korištenje proračunskih sredstava od strane ministarstva, odnosno konkretnije kad su u pitanju službene poslovne kartice. Hvala vam lijepa. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo, pred nama je jedna interpelacija koja će nam odnijeti puno vremena u fazi donošenja europskih zakona ali sigurno da treba raspraviti i o temi ove interpelacije iako mi u klubu baš ne razumijemo dobro pitanje kolege Lesara. Naime, u toj interpelaciji postavljena su tri pitanja. Prvo, tko je korisnik kartica. Drugo, koliko je tih kartica potrošeno na njihov teret. I treće, u tom tekstu piše kako ministar Šuker omalovažava Sabor i kako grubo, Vlada grubo krši Poslovnik Sabora, pa ćemo mi u ime kluba probat odgovorit na ova pitanja. Prvo pitanje tko je korisnik poslovnih kartica upućeno na krivu adresu, jer o tome ne odlučuje ministar Šuker. Tko je korisnik? Piše u odluci Vlade od prije 6, 6, 7 godina u kojoj se jasno kaže tko su korisnici i kaže se da su korisnici poslovnih kartica službenici prve i druge kategorije, odnosno kako kaže u tom dokumentu službenici prvog i drugog ranga. Slažem se sa kolegom Kajinom. Mi zastupnici spadamo u neki zadnji rang ili zadnji red pogotovo gospodin Kajin. Vidim da sjedi u zadnjem redu, onda se opravdano budi na svoj status. Što se tiče toga tko troši, dakle ovdje je jasno napisano iako su se u međuvremenu promijenili nazivi nekih funkcija. Ali je potpuno jasno da državni tajnik odgovara zamjeniku, kategoriji zamjenika ministra. Prema tome, on ima pravo na tu karticu. Drugo pitanje koliko je potrošeno? Koliko je potrošeno to zna čelnik svakog ministarstva i svakog drugog državnog ustrojbenog tijela jer je on i odgovoran za to. Koliko je potrošeno zna i Državna revizija, a to je znao i kolega Lesar kada je postavio pitanje, jer je u samom svom pitanju napisao slijedeću rečenicu. “Jer sam“ kaže on u prvom licu jednine “jer sam u nalazima Državne revizije vidio da se često spominje kada se Odluka o korištenju nije poštivala.“ To znači ako Državna revizija za 2007. godinu to nije spomenula, da se odluka jest poštivala. Jer da se odluka nije poštivala Državna revizija bi to navela jer je navela svaki put kad se nije poštivala. Pa iz poštivanja nas prema Državnoj reviziji moramo joj vjerovati jer smo je ovlastili da radi vrlo odgovoran posao. Ministar financija nije odgovoran, pa sve da je i Državna revizija napisala da postoji nepravilnost. Jer onda preuzima kao što znamo po zakonu odgovornost Državno odvjetništvo kojem Državna revizija predaje svoje nalaze. Dakle, ni sa tog aspekta ministar financija ne može biti kriv niti upitan za ovakav vid trošenja. Formalno kad bi pitali ministra financija koliko je olovaka potrošeno u svim ministarstvima on isto ne bi znao. A ja vas uvjeravam da je za olovke u ministarstvima potrošeno puno više nego za poslovne kartice. Tko ne vjeruje neka provjeri. Dakle, zbog toga smatramo da su ova pitanja postavljena iako su odgovori onome tko je postavio pitanje bili poznati. No naravno, pravo je svakoga zastupnika da pita, pa i ono što sam zna. Ono što nas posebno ovdje smeta to je što je tim pitanjem, a u obrazloženju pitanja bila postavljena i tema o korupciji zapravo ponovo bačena ljaga na dio političara. Mi sami sa ovakvim pitanjima bacamo na sebe crno svjetlo onako kako u realitetu ne postoji. Ja tvrdim da ogromna većina i državnih dužnosnika i korisnika poslovnih kartica na nižim razinama odgovorne koriste te kartice, da raspolažu sa povjerenim im državnim ili županijskim novcem vrlo savjesno i kvalitetno, a da sa ovakvim raspravama bacamo sjenu na sve skupa zajedno. One koji nisu uredni u trošenju novca ovoga naroda proziva onaj tko je odgovoran za reviziju i onda slijedi kazneni postupak i sankcija i to je ono što treba poštivati. Ovako mi sad svojim raspravama kao što je rekao i kolega Kajin zapravo sami bacamo blato na sebe. I onda se čudimo kada su odjeci u nekim medijima što se tiče profesije političara vrlo negativni, pa sad nakon ovoga se ja niti ne čudim gospodinu novinaru nekom Tomiću koji je pisao o istom ovom restoranu u ovom Saboru o kojem je govorio kolega Kajin. Pišući u svojoj kolumni u jednom tiražnom, visoko tiražnom dnevniku taj gospodin Tomić govorio o političarima koji jedu hranu u ovom restoranu i izrekao je jednu rečenicu za koju smo i mi dijelom krivi jer mu dajemo materijale, ovakve materijale protiv samih sebe, netočne materijale. Ta rečenica glasi: “Čudim se kuharu u saborskom restoranu kako se sustegne ne useknuti u juhu političara!“ Ne dovodim to u vezu naravno sa ovim upitom gospodina Lesara, ali u kontekstu bacanja lažno negativne sjene na političara, a što je najomiljeniji sport u ovoj državi postao i ovakva pitanja doprinose barem malo negativnom rezultatu kojeg postižemo u odnosu na neistine. Zato mislim da bi ovdje trebalo odgovoriti vrlo konkretno. Gospodin ministar Šuker jedan je od onih koji je upravo uveo reda u vođenje državnih financija i zato mi je žao da je ova strelica uperena na njega osobno, jer u timu premijera Sanadera čiji je jedan od strateških ciljeva dovođenje državnih financija u red što znači poslovanje sa državnim novcem po zakonu u tom timu je za dobar rezultat i dobar uspjeh toga najzaslužniji definitivno ministar Šuker. Jer da vas podsjetim i zato me boli da je strelica uperena na njega osobno. Ministar Šuker je deficit državnog proračuna sa 6% sveo na 2%, naravno sa cijelom Vladom. Ali on je bio taj golgeter. Svi su igrali u tom timu, ali on je zabijao golove i on je primao najveće udarce na sebe zbog svih nepopularnih mjera koje je morao donositi. Ministar Šuker je ukinuo stotine računa na kojima se vodio novac državnog proračuna da bi mu se zameli tragovi. Ministar Šuker primio je i velika međunarodna priznanja za to sve. Ministar Šuker uspostavio je suradnju sa međunarodnim institucijama upravo da bi poboljšao poslovanje s državnim novcem. Ministar Šuker uveo je unutarnje revizije u ministarstva. Imali smo čast u ministarstvu zdravstva i ministarstvu poljoprivrede prije nekoliko godina biti istaknuti od Vijeća Europe kao uzor uvođenja ovakve interne kontrole za praćenje tijeka novca u ministarstvima. Ministar Šuker jedan je od najzaslužnijih što su upravo tako strogo vođene financije imale odličan rezultat i na ukupni razvoj gospodarstva, jer jedan od makro financijskih pokazatelja, budućnost jedne države je upravo strogost u vođenju državnoga nova i ministar Šuker je upravo jedan od tih što mi danas na tim prognostičkim tablicama stojimo bolje od bilo koje zemlje bivšeg socijalističkog lagera. Evo ja ću samo citirati posljednju tablicu i predviđanja bečkog Ekonomskog instituta koji sam u svom opisu kaže da je glavni kriterij procjena ljudi koji će voditi u to vrijeme državne financije. Prema Bečkom institutu 2010. godine Hrvatska će imati najnižu stopu inflacije od svih novoprimljenih članica Europske unije. Stopa inflacije Hrvatske će biti 3,5 i izrijekom kažu to je zato jer je Hrvatska dokazala kako zna kontrolirati vođenje državnih financija. U isto vrijeme dok ćemo mi po Bečkom institutu imati stopu inflacije 3 i pol, Litva će imati 10, Latvija 10, Estonija 7, a bruto nacionalni dohodak Hrvatske će biti u to vrijeme plus 5%, najviši od svih novoprimljenih članica Europske unije. Dakle biti će veći nego u Latviji, Rumunjskoj, Bugarskoj. Bit će veći od slovenskog porasta bruto nacionalnog dohotka, poljskog, mađarskog i češkog. Ovakve prognoze Bečkog instituta temelje se kako kažu ponavljam 3. puta prvenstveno na tome što je ova Vlada dokazala da može strogo kontrolirati pravilno trošenje državnog novca, a vođu navale u tom dijelu Sanaderovog tima igra upravo gospodin Šuker. I zato mi je žao da se on danas mora braniti ovdje od pitanja koja nisu pitanja iz njegove nadležnosti niti je on kriv ako su u tom području izbile neke i dogodile se neke nepravilnosti. Usporedbe radi mandata ministra Šukera i mandata njegovog prethodnika i njegovih prethodnika citirat ću samo dio državne revizije za 2002. godinu a koji se odnosi na Ministarstvo financija. Citiram: «2002. godina. Ministarstvo financija ne vodi evidenciju na stanju deviznih računa i prihoda od kamata koji se, prihod od kamata, ne knjiži nigdje.» 2002. Državna revizija. Od prve faze privatizacije HT-a nedostaje 13,9 milijuna kuna a od prodaje državnog zrakoplova 350 tisuća dolara. Nema evidencije prihoda od kamata na računa «Chas Manhatan Bank» 3,1 milijuna dolara kao ni kamata 298 tisuća EUR-a po jednome od više deviznih računa kod Reiffeisen banke. 2001. godina. Revizija, Državna revizija za Ministarstvo financija kaže: «Ministarstvo financija nije imalo ustrojenu knjigu javnoga duga. Nije imalo ustrojenu knjigu imovine. Ministarstvo financija nije evidentiralo niti sva devizna sredstva koja je uprihodovalo. 2001. Ministarstvo financija nije evidentiralo sve prihode od privatizacije za 2001. godinu. Nije zabilježeno ni vrijeme kada su ti prihodi ostvareni u ukupnom iznosu od 4 milijuna 300 tisuća kuna i tako To je stanje javnih financija prije ministra Šukera. A pogledajte posljednje izvješće Državne revizije u kojem naravno uvijek ima primjedbi jer se radi o ogromnom resoru i o velikom broju prihodovnih i rashodovnih stavki, nema niti jedne jedine primjedbe koja bi se odnosila na neracionalno poslovanje, na neevidenciju prihoda, na neevidenciju rashoda, na protuzakonito poslovanje državnim novcem. Ni jedne jedine takve primjedbe. Dakle upravo taj ministar koji je promijenio sliku vođenja javnih financija ovdje je na meti. Mislim da je krivo odabrana meta. Mislim da je krivo odapeta strelica. I mislim da gubimo vrijeme na nešto što ovdje riješiti ne možemo. Mislim da bi naš zaključak ovdje trebao biti da svaki odgovorni čelnik resora izvijesti o rezultatu trošenja poslovnih kartica. Da li je to u skladu sa ne samo zakonom nego i sa moralom političara. Ja često mećem moral ispred zakona jer u zakonu postoje rupe. U moralu nema rupa. Iznijet ću evo samo još jedan dokaz u prilog da većina političara savjesno troši novac. Pa dozvolite reći ću svoj vlastiti primjer jer za njega odgovaram. 10 godina sam bio ministar. Karticu sam upotrijebio 9 puta. Svaki puta kada sam morao prespavati u hotelu u inozemstvu jer drugačije ne možete platiti kartu. Nikada nisam naručio vozilo skuplje od gornje srednje klase. I nikada nisam ispunio do kraja onu rubriku reprezentacije resora za koji sam odgovarao. A u zadnjem mandatu potpredsjednika Vlade čak nisam stigao niti podignuti svoju poslovnu karticu jer sam obavljao godinu i pol tu dužnost i uspio sam je obaviti bez poslovne kartice plaćanjem računa unaprijed ili unatrag. se ponaša velika većina političara i nemojmo mi sami bacati sjenu na nas. Ima dovoljno dušebrižnika koji to rade da bi nas ocrnili među našim biračima. Mislim da je ministar financija gospodin Šuker u svojih 5 godina obavljanja te sigurno najteže dužnosti u hrvatskim državnim resorima pokazao kako se dovode u red državne financije i zato će naš klub glasovati protiv ove interpelacije. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Ispravljam navod kolege Hebranga kako su u predmetnoj odluci nabrojeni službenici prvog i drugog ranga. Predmetna odluka nabraja dužnosnike prvog i drugog ranga a službenike spominje u kontekstu da posebnom odlukom i oni ostvaruju to pravo. A predmet mog pitanja bili su upravo i ti službenici ne samo dužnosnici. Hvala. I završni osvrt gospodin Dragutin Lesar. Izvolite.

Prvo, u svojem odgovoru ministar Šuker je rekao da je optužen za kršenje zakona. Niti sam rekao niti napisao. Piše i govorio sam o kršenju Poslovnika Hrvatskog sabora jer nisam dobio odgovor. Ne zakona, Poslovnika Hrvatskog sabora. A pitanje odgovornosti za neusuglašene odluke unutar Vlade kada su financijske prirode u pitanju pretpostavljam da jeste primarno zadaća ministra financija. Nadalje rečeno je da ministar financija ne može znati koliko tko troši za što? Ali zašto me Vlada u svom odgovoru onda uputila da odgovor na svoje pitanje potražim u izvješću i izvršenju proračuna za 2007. godinu koje sastavlja Ministarstvo financija. Što je bilo pitanje? Da li postoji odluka? Ne. Ja nisam pitao da li postoji odluka. Ja sam rekao da odluka postoji. Doduše nije objavljena. Ja tad, u tom trenutku nisam mogao naći. Dakle ja nisam ustvrdio da Vlada odluku nema. Nego da ona postoji. Zašto odluka nije objavljena u Narodnim novinama? Zašto izmjena i dopuna odluke koja je najavljena nije objavljena u Narodnim novinama? Ako nije donijeta, zašto nije donijeta? To sam u svojem uvodu pitao. Ako državna revizija ne utvrdi bilo kakve protuzakonitosti tko onda ima pravo propitivati? Hrvatski sabor. Odnosno svaki zastupnik, pretpostavljam da ćete se samnom složiti ima pravo postavljati pitanja. Ali ja nisam ustvrdio niti u pitanju, niti u obrazloženju interpelacije bilo kakvu sumnju na protuzakonitost. Samo sam tražio podatke i ništa drugo. Dano je bezuvjetno mišljenje od strane državne revizije za Ministarstvo financija, to znam, i to mi je drago i to je dobro. Ali kakve sada to ima veze. Pa je li netko tražio bilo kakav podatak samo za Ministarstvo financija ili za ministra Šukera. Ja se toga ne sjećam. A to da je dato bezuvjetno mišljenje to je dobro. Ministarstvo financija nije računovodstvo i to je točno, ali ja sam se nadao da može prikupiti podatke ako saborski zastupnik traži. Upravo takve prirode koje jesu isključivo financijske prirode. Najavljeno je da ubuduće će izvješće biti na četvrtoj razini. Citiram što je rečeno. Spominjeni su Bruxelles i Washington, koji su davali ili odavali priznanje za sređenost financija. Ja moram onda podsjetiti ako ćemo u priznanjima da je recimo i Charli Chaplin dobio Oskara ali ne za sređivanje financija nego za glumu. I kakve sada to veze ima sa mojim pitanjem, ne razumijem. I ja nisam niti u Bruxellesu ni u Washingtonu i nisam propitivao sređenost financija, nisam propitivao odgovornost ministra financija nego sam tražio podatke i ništa više. A s obzirom da ih nisam dobio Poslovnik mi daje mogućnost da putem interpelacije propitujem zašto nisam dobio odgovor. I na kraju ministar Šuker nije mogao odoljeti da mi se ne obrati i spomene moju bivšu stranku. Valjda to u kontekstu moje suodgovornosti za nekoga što je nešto radio. Isto tako ministar Šuker je u tom kontekstu jučer ili prekjučer spominjao i proračunski nadzor jedne županije kao dokaz sumnje da je nešto mutno. Ali nije rekao kada je taj proračunski nadzor u toj županiji napravljen. Kako, koliko mjeseci on već ima rezultate proračunskog nadzora i nikada do sada to nije spominjao, sada ga je počeo spominjati, a prošlo je čini mi se 13 mjeseci od toga proračunskog nadzora. Sada je aktualan, do sada nije bio aktualan. Ako ćemo onda u političke razračune, ali ja sam nastojao to uopće ne spominjati, niti pak bilo što drugo propitivati. Kolega Kajin, u svom stilu vehementnom kao i uvijek je ustvrdio da i njega interesiraju recimo i podaci za državna poduzeća, pa bilo bi dobro da i kolega koji im postavi takva pitanja, mene isto takvi recimo podaci interesiraju, ali me smeta to da u ovom Saboru i u ovoj Državi ništa nije bitno što god netko drugi netko pita li predlaže osim što on smatra da je bitno. Sve druge stvari su u ovoj državi nebitne tako dugo dok ih bitnim ne proglasi kolega Kajin. Kolega Hebrang je rekao da ne razumije interpelaciju, ja sam i očekivao otprilike da on to neće razumijeti, ali i ustvrdio da bacamo ovakvim pitanjima crno svjetlo na političare. Meni se čini da crno svjetlo na političare bacamo odbijanjem davanja odgovora na ovakva pitanja. Posebice ako je sve zakonito i čisto. Kako pitanjem možemo bacati crno svjetlo koje se odnosi isključivo na podatke, bez insinuacija, bez tvrdnji ili politiziranja. Crno svjetlo se baca onda kada se na transparentno jasno i razumljivo pitanje odbija dati odgovor. To je otprilike poruka nemojte ništa pitati, jer ako vi nećete ništa pitati neće biti crnog svjetla bacanog na političare. I niti interpelacija niti pitanje nije bilo upućeno i nije upućeno protiv ministra Šukera, nego protiv ponašanja u smislu toga da se odgovor ne želi dati. Ali mi je veoma prihvatljiv koji je u ime kluba to iznio, njegov prijedlog a on je rekao da bi mi umjesto ovoga danas ovdje morali zaključiti da svaki korisnik državnog proračuna izvijesti o trošenju sredstava u svezi poslovnih kreditnih kartica. Pa to sam upravo i tražio, pa to i cijelo vrijeme želim, dakle, dobiti tu informaciju, ne mora nitko od njih doći ovamo nego samo dati odgovor od svih korisnika državnog proračuna čelnih ljudi da daju izvješće tko posjeduje poslovnu kreditnu karticu i koliko je novaca potrošeno uz konstataciju da nikakvi nepravilnosti nema. Ja taj prijedlog zaključka prihvaćam ako klub zastupnika ponudi u smislu da to umjesto prihvaćanje zaključaka iz teksta interpelacija se ovakav zaključak donese. I da je to napravljeno interpelacije ne bi ni bilo. I završno, i ponavljam. Hrvatska javnost ima pravo znati tko i koliko troši proračunske novce i na što. I na tome ću uvijek inzistirati. Imaju pravo znati koji državni dužnosnici, koji državni službenici koriste i u koje namjene i koliko su potrošili na kreditne kartice. Ali ispada iz pisanog odgovora Vlade i današnje rasprave da nitko u hrvatskoj Vladi ne zna niti tko ima poslovne kreditne kartice, niti tko od službenika ima poslovne kreditne kartice, niti koliko je potrošio, niti za koje namjene se one koriste. Tako da se može desiti da na teret državnog proračuna poslovne kreditne kartice koristi i profesor Baltazar, a možda i gospodin Zagorec u Austriji. I ovo na kraju je moje nastojanje i borba za principe, transparentnost javnih financija ali posebice poštivanje propisanog odnosa između Vlade i Sabora. Propustili bi ovaj put utvrditi bilo čiju odgovornost na neodgovaranje na zastupničko pitanje to vas čeka u budućnosti sve. I svaki puta svaki od vas kada ćete bilo kog ministra išta pitati morate računati na to ako ovaj puta podlegnete takvom stavu da odgovore nikad nećete dobiti ili ćete dobiti takve koje nećete razumjeti ili će vam se odgovarati ono što niste pitali. I završno. Hoće li Vlada Republike Hrvatske unatoč svega ipak dati te podatke hrvatskoj javnosti? O tome do sada riječi nije bilo. Hoće li bilo tko u ime Vlade Republike Hrvatske, ako to nije ministar financija onda neka premijer Sanader to napravi, dati podatke ne samo za 2007. nego redovito te podatke van upravo u cilju otklona svake sumnje u cilju otklona svake sumnje da i u hrvatskoj izvršnog vlasti postoje osobe kao što je bila švedska članica Vlade koja je zloupotrijebila poslovne kreditne kartice. Samo očito za razliku između Hrvatske i Švedske, tamo se to sankcionira, a u Hrvatskoj se to proglašava zabranjenom temom nebitnom za funkcioniranje Parlamenta. Hvala

Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lesar je nekoliko stvari krivo rekao, ja ću ispraviti dvije najvažnije. Prvo rekao je da odbijanjem odgovora bacamo crno svjetlo na političare. Prvo, odgovor nije odbijen, on je dat. U odgovoru jasno piše tko kartice troši, troši onaj tko je obuhvaćen odlukom i da li je bilo nepravilnosti, nije, jer je Državna revizija tako rekla. Dakle ne bacamo crveno svjetlo ako ne dajemo odgovor, jer smo odgovor dali. Drugo što je netočno, kaže da sam predložio u ime kluba da uputimo isto pitanje drugim resorima. Ne, ja sam samo u ime kluba rekao, da ste htjeli znati istinu a ne politizirati onda bi uputili pitanje onima koji su odgovorni za to. Zahvaljujem. I sada uvaženi Ivan Šuker, ministar financija u Vladi Republike Hrvatske. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Ne jedanput sam bio u poziciji kao ministar financija da sam odgovore nadopunjavao nekoliko puta iz razloga što je područje koje Ministarstvo financija pokriva vrlo široko i možda nekada i sami zastupnici kada postave svoje pitanje očekuju da će dobiti nešto, međutim s obzirom i na analitičku razradu određenih podataka više puta vide da nisu dobili ono što su željeli pa ima nekoliko dodatnih upita i mislim da ni jedan zastupnik bez obzira da li iz oporbe, da li iz vladajuće se ne može potužiti da nije dobio podatak iz Ministarstva financija. Da li je on bio zadovoljan s njim i da li je taj njemu odgovor bio onakav kakav je on očekivao, to je drugi par cipela. Dakle mi iznosimo samo činjenice. Mi u Ministarstvu financija se ne možemo igrati, odgovarati ovako ili onako. Brojka je brojka i ona se kontrolira nekoliko puta. Tako i ovdje dame i gospodo ja ne mogu reći da, opet ponavljam, da i moji prethodnici iz koalicijske Vlade se nisu zalagali za to. Dakle jedne javne i transparentne javne financija iz razloga što će svima nama lakše biti živjeti ako budemo to tako imali. Dakle imate odredbu članka 112. Zakona o proračunu koji je donesen 2003. godine, a vidjeti ćete da je i u ovome novom zakonu … /Ne razumije se./ … sa jasnim razradama. A zašto? Pa upravo ako spustite odgovornost trošenja sredstava na onaj tko je odgovoran za to, dakle ako ovaj Visoki dom usvoji proračun i ako jedno ministarstvo dobije toliko i toliko novaca, po tim pozicijama vidjeti ćete, ja ću sada citirati šest stavaka iz članka 112. Zakona o proračunu pa ćete vidjeti onda koje su odgovornosti. I odgovor moj i ovdje u ovom Visokom domu na Aktualnom prijepodnevu, a i svi odgovori poslije su išli temeljem članka 112. bez namjere da bilo kojega zastupnika i omalovažim i da ne pošaljem svoj odgovor. No ono što je logična stvar, kao što želimo da ministri predlože svoj program i da odgovaraju za izvršenje tog programa, dakle dakle da Ministarstvo financija predloži Vladi toliko i toliko novaca i ako ovaj Visoki dom to usvoji onda je logična stvar da oni snose odgovornost. Pa rekao sam na početku da ja čim sam došao u svoje ministarstvo jedna od prvih stvari mi je bilo upravo da napišem i potpišem odluku koja upravo tretira ovo područje da tako kažem. Da se jasno zna tko ima prava na što. Zašto? Zato što je nekada javnosti daleko interesantnije da li je netko potrošio na telefon 200, 300 kuna više nego da li je netko na nekakvom projektu potrošio 10 ili 20 milijuna više. To je tako, živimo u takvom svijetu i to treba poštivati. Međutim, pogledajmo odredbe zakona koje mi donosimo. I druga stvar, i Državna revizija i proračunski nadzor i unutarnja kontrola i revizija koja je osnovana ne zbog toga da bi kontrolirala ministre nakon događaja nego da upozorava prije. Jer ako je nešto nepravilno napravljeno prije samog događaja vi to samo možete konstatirati, ali ne možete ispraviti. A smisao vođenja javnih financija i nas u Ministarstvu financija da preko takvih institucija pomognemo kolegama, jer gledajte ne može ako je netko liječnik, ako je netko profesor itd. pa ne može on znati o financijama sve. Dakle smisao tih institucija koje su osnovane u mandatu ove Vlade je bila upravo u tome smjeru, ne u nekom drugom smjeru. Neću reći da je sve idealno, ali kolega ako ćemo biti pošteni prije svega prema sebi kao političarima pa pogledajmo nalaze državne revizije prije 10 godina, pa pogledajmo nalaze danas, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali ne možemo reći da nije napravljen određeni iskorak i to je upravo ono što hrvatski građani očekuju od nas. Ako već moraju plaćati poreze da mi koji smo u poziciji da trošimo te novce, da vodimo brigu kako ćemo potrošiti te novce i to je smisao kako ja doživljavam vođenje i kako doživljavam svoje mjesto na poziciji ministra financija. Odgovor moj koji je išao je išao isključivo dame i gospodo da poštujem članak 112. kojega ste vi izglasali u ovom Visokom domu. Jer da sam dao bilo kakav drugi odgovor ja bih prekršio članak 112. jer u članku 112. se zna tko je odgovoran. Ja kao ministar financija ako ne pošaljem proračunski nadzor ne mogu vidjeti detalje troškova od onoga što je usvojio ovaj proračun. Dakle mislim da smo puno napravili u ustroju međunarodnih financija i meni je drago da gospodin Lesar jednu nagradu uspoređuje sa jednim vrhunskim majstorom u svom poslu. Ja mislim da je Charlie Chaplin bio genijalac, a ja ipak skromno mislim da nisam niti blizu toga, ali drago mi je da me usporedio. Al' to najbolje pokazuje i ovu raspravu da se našali malo na sve ovo skupa. No isto tako drago mi je i kad sam čuo raspravu predstavnika kluba SDP-a koji su načelno govorili o nekim stvarima. Tako bi možda govorio i klub HDZ-a da je bilo pitanje pitanje nekog ministra iz SDP-. Ali ono što je osobno dakle i na rad mog ministarstva nije bilo primjedbi, ja se iskreno govoreći zahvaljujem na tome klubu SDP-a mislim da i komunikacija između kolega, između kluba SDP-a i Ministarstva financija prije svega što se tiče predpristupnih fondova treba biti jača i bolja. Zašto? I oprostite mi što koristim ovu priliku da to kažem. Iz jednostavnog razloga što svi trebamo koristiti službene dokumente. Mi ćemo, nismo mogli izići prije jer takav je dogovor sa predstavnicima Europske komisije, možda danas ili početkom sljedećeg tjedna, izići sa ocjenama Europske komisije što se tiče predpristupnih fondova i vidjet ćete da je slika sasvim drugačija. No, ono što bih želio reći, svaka izjava bilo kojega hrvatskog političara nekada ne koristi Republici Hrvatskoj, jer oni koji nas žele spriječit u nečemu mogu nas zaustaviti. Svaku informaciju koju bilo tko želi dobiti što se tiče predpristupnih fondova, vrlo rado ćemo dat u Ministarstvu financija iz jednostavnog razloga da svi zajedno bez obzira da li na lokalnoj, da li na državnoj razini dođemo u poziciju da povučemo daleko više onih novaca koje moramo povući, jer mislim da je to želja svih bez obzira na bilo koju političku opciju. Ali ako ćemo jedni druge optuživati, a istovremeno moramo utvrditi složili se mi s tim ili ne da nemamo administrativnih kapaciteta iz jednostavno što niti ljudi iz SDP-a niti iz HDZ-a niti oni koji nisu u nijednoj političkoj stranci, nisu se dosad imali prilike susresti s takvim poslovima. Zato je i osnovana agencija, zato i je zamoljena Europska komisija da nam da i određene treninge da efikasnost bude čim bolja i čim klasnija. Prema tome evo, oprostite mi na jednoj maloj digresiji na kraju, ali mislim da su predpristupni fondovi zajednička briga i HDZ-a i SDP- i ostalih političkih stranaka, ali ove su dvije najveće stranke s tim da je odgovornost HDZ-a daleko veća. I ako neke novce ne dobijemo nisu ih dobili niti građani koji su glasali za HDZ, niti građani koji su glasali za SDP, niti oni ostali koji glasuju za neke druge političke opcije ili nemaju političku opciju. Nije dobila Hrvatska, a ja mislim da je ipak nama svima prije svega Hrvatska na pameti. Evo ovo je jedna molba, bilo kakvu informaciju možete dobiti na kraju krajeva, a vidjeli ste i neki dan oko Zakona o proračunu da smo se vrlo, vrlo složili oko nekih stvari koje su bile nejasne. Evo. Svim klubovima hvala na raspravi i na sugestiju, a kolegi Lesaru, mislim da je dobio odgovor na pitanje. On je inzistirao na nekim stvarima, ali kažem u svakom slučaju hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje. Još vas samo želim izvijestiti da ćemo danas raditi bez pauze kako bi to priveli što prije kraju.